nastavljamo sa sjednicom.

okoliša. Državni tajnim Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Vladimir Vranković će dodatno obrazložiti Prijedlog. Izvolite.

zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Dozvolite mi na samom početku da dam jedan kratki uvod na predmetnu odluku. vijeće na sastanku na vrhu održano 2003. godine u Solunu usvojilo zaključak o otvaranju programa Europske zajednice državama procesa stabilizacije i pridruživanja Europsko vijeće odlučilo je da Republika Hrvatska kao država kandidatkinja i da je potrebno pokrenuti proces pristupanja. Okvirnim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske zajednice općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima zajednice pruža se mogućnost sudjelovanja u proširenom broju programa otvorenih državama kandidatkinjama za članstvo u proces pristupanja. Okvirnim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima zajednice pruža se mogućnost sudjelovanja jedan od programa zajednice i program "Inteligentna energija u Europi" koncipiran kao podrška za aktivnosti i mjere u području energetike, preciznije u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Programska osnova, kriteriji, područja i stope sufinanciranja predmetnog programa utvrđeni su detaljno odlukom Europskog parlamenta i vijeća. Svrha a trajanje programa je od 2003., zaključno sa 2006. godinom. Sama svrha programa je potpora politikama Europske unije u području energije temeljem zelene knjige o sigurnosti u opskrbi energijom. Bijele knjige o prijevozu i ostalim pripadajućim odredbama pravne stečevine Europske unije. Glavni cilj programa je potpora održivom razvitku u kontekstu korištenja energije, uravnoteženi doprinos u svrhu ostvarivanja glavnog cilja, sigurnosti, opskrbe energijom i zaštite okoliša. Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice potpisan je u Bruxellesu 22. studenog 2004. godine. U članku 5. predviđaju se predviđaju se posebni uvjeti za sudjelovanje Hrvatske u svakom pojedinom programu, a posebno financijski doprinos koji je potrebno izdvojiti, utvrđuju u sporazumnom obliku memoranduma o razumijevanju između Komisije koja nastupa u ime Zajednice i Hrvatske. Predmetni memorandumi sa međunarodno-pravnog stajališta smatraju se međunarodnim ugovorima. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. ožujka 2006. godine donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u višegodišnjem programu Europske zajednice "Inteligentna energija u Europi", od 2003. do 2006. godine. Slijedom odluke od 17. ožujka u Bruxellesu Memorandum o razumijevanju su potpisali Andrias Pibelgas u ime Europske zajednice i Damir Polančec, potpredsjednik Vlade za gospodarstvo u ime Vlade Republike Hrvatske. Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju bio je neophodan preduvjet za otvaranje mogućnosti sudjelovanja podnositeljima projektnih prijedloga iz Republike Hrvatske u predmetnom programu, putem natječaja, za prijavu projekata koje raspisuje Europska komisija. Prihvaćanjem i realizacijom kvalitetnih projektnih prijedloga očekuje se uklanjanje prepreka i poticanja razvoja projekata i programa obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, te doprinos ukupnom procesu pridruživanja Republike Hrvatske Za sudjelovanje u programu "Inteligentna energija u Europi" u 2006. godini Republika Hrvatska treba uplatiti financijski doprinos općem proračunu Europske unije u iznosu od 400 tisuća Dio doprinosa u iznosu od 300 tisuća eura sufinancirat će se iz pretpristupnog programa PHARE dok je iznos od 100 tisuća i 54 eura osiguran u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu na poziciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Cilj Zakona je potvrđivanje Memoranduma o razumijevanju čijom provedbom se u Republici Hrvatskoj očekuje uklanjanje zapreka i poticanja razvoja projekata obnovljivih izvora energije, podržavanje usvajanja i provedbe zakonodavnog okvira i propisa koji se odnose na područje obnovljivih izvora energije i učinkovitijeg korištenja energije, te ostvarenje energetskih, ekoloških, gospodarskih i društvenih koristi za Republiku Hrvatsku. S obzirom na prirodu postupaka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom kao i na činjenicu da su ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vršiti izmjene i dopune teksta međunarodnog ugovora, predloženo je da se predmetni Prijedlog zakona raspravi i prihvati po hitnom postupku, objedinjujući i prvo i drugo čitanje. U programu mogu sudjelovati lokalne i regionalne institucije, nevladine udruge, znanstvenoistraživačke institucije, ali i gospodarski subjekti, odnosno poslovne zajednice. Odabranim predlagateljima dodijelit će se bespovratna sredstva, ali za sve aktivnosti nužno je sufinanciranje te će ta sredstva biti dodijeljena najviše do 50% ukupne vrijednosti investicije. Ostatak treba biti osiguran iz javnih i privatnih financijskih izvora. Program je osobito orijentiran na lokalnu i regionalnu institucionalnu podršku, odnosno ustrojavanje i jačanje lokalnih (regionalnih) agencija Ureda za poticanje i promociju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Sufinanciranje ne pokriva investicijske troškove i to nije tehnologijski orijentiran projekt već primjerice razvoj standarda iz sustava označavanja i certifikacije u smislu koncepta održivog razvitka, razvojne studije, monitoring, podrška provedbi propisima i pregled postojećeg zakonodavstva u području učinkovitijeg korištenja energije i obnovljivih izvora energije. Stvaranje institucionalnih struktura za provedbu Kyoto protokola kampanje širenja svijesti i informiranje javnosti, komercijalizacija i potpora za tržišni prodor tehnologija s većom energetskom učinkovitosti ili obnovljivih izvora i sl. Zainteresirane ustanove, organizacije i poslovni subjekti mogu se javiti na poziv za dostavu prijedloga projekta, događanja energetskih agencija, rok za prijavu je 31. listopada 2006. godine, a maksimalno vrijeme trajanja projekta od njegovog prihvaćanja i pokretanje je tri godine. Javiti se mogu tri različite aktivnosti. Prvo su projekti. Potrebno je sudjelovanje minimalno tri subjekta iz tri različite države. Drugo, osnivanje lokalnih ili regionalnih energetskih agencija minimalno dva tijela lokalne ili regionalne razine u dvije različite zemlje. I treće, aktivnost događanja dovoljan je jedan subjekt iz bilo koje od navedenih zemalja. U cilju promocije i pružanjem svih relevantnih informacija o programu, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u koordinaciji sa agencijom zaduženom za provedbu predmetnog programa i suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizirala je 14. rujna 2006. godine u Zagrebu nacionalni info dan na koji su na koji su pozvani zainteresirani gospodarski subjekti, nevladine udruge i predstavnici područnih i lokalnih zajednica i samouprava. Događaj je bio kako je to uobičajeno da info dan koji se godišnje održava u Bruxellesu prenošen i preko interneta i sve važnije datoteke dostupne su na nekoliko Internet stranica. Prema brojnim posjetiteljima te predstavnicima sveučilišta, instituta, županija i gradova, banaka i raznih drugih gospodarskih subjekata ako o iskazanom interesu na skupu može se zaključiti da postoji veliki interes za ovaj program. Očekuje se da će u roku natječaja biti prijavljeno više kvalitetno pripremljenih projektnih prijedlog u svim područjima programa inteligentna energija Europe. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva razmatra mogućnost uključivanja u već postojeće projekte koji su namijenjeni suradnji između zemalja članica i kandidatkinja u uklanjanju prepreka pri provedbi pojedinih direktiva na području energetske učinkovitosti u u gospodarstvu i obnovljivih izvora energije. Nastavak programa nakon 2006. godine predviđen je u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovaciju tzv. SIP program koji je okrenut prvenstveno malim i srednjim poduzećima, povećanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije, tehnologije zaštite okoliša i bolje korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Realizirat će se u razdoblju od 2007. do 2013. godine sa proračunom od oko 3,6 milijardi eura. Od toga će 727 milijuna pripasti programu inteligentna energija od 2007.-2013. Najveći dio 2,17 milijardi eura namijenjen je programu poduzetništvo i inovacije, a preostalih 728 milijuna eura je za program podrške politici i CT-a. Hrvatska je načelno iskazala zainteresiranost za sudjelovanje u ovom programu. Međutim za realizaciju je nakon usvajanja programa potrebno obaviti niz pravno tehničkih priprema stoga trenutno nije poznato od kada će pravne osobe iz Hrvatske moći koristiti ove mogućnosti. Ovdje mislimo na znači program od 2007. pa do 2013. Hvala vam na pažnji.

Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine potpredsjedniče Vlade, državni tajnici, gospođe i gospodo zastupnici. Klub HDZ-a će podržati Memorandum o sudjelovanju na programu u području energije: "Inteligentne energije u Europi" sa programom do 2006. godine. Putem ovog programa sufinancirat će se aktivnosti u nekoliko područja što je rekao gospodin tajnik, unapređenje energetske učinkovitosti, promocija racionalno korištenje energije posebice u … /Ne razumije se./ … industriji, primjena novih i obnovljivih energija u prometu, poticana suradnja sa zemljama u razvoju u području obnovljivih energija i energetske učinkovitosti. Potpisivanje ovog Memoranduma o razumijevanju je bio zapravo neophodan preduvjet za otvaranje mogućnosti sudjelovanja podnositelja projekata, prijedlog iz Republike Hrvatske u predmetnom programu putem natječaja za prijavu projekta koji raspisuje Europska komisija. Očekivanje od ovog programa zapravo su velika, a donošenje ovog Zakona o programu inteligentne energije u Europi, hrvatske tvrtke mogu se prijaviti na znanstvenoistraživačke institucije, nevladine urede, lokalne i regionalne institucije, a ukupni portfelj ovog programa je 48 milijuna kuna. Zapravo danas si postavljamo pitanje, da li će neke od hrvatskih tvrtki institucija uspjeti dobiti ovaj dio osiguranih sredstava. tjedna održan je prvi skup na Fakultetu elektrotehnike na kojem bi sudjelovalo nekoliko hrvatskih tvrtki i fakulteta, a bio je prisutan i predstavnik europske agencije koji je zadužen za provedbu ovog programa. Svim zainteresiranim je predstavio projekat, informirao je i uputio kako da se pripreme i napiše aplikacija za natječaj. Što će biti potrebno za dobiti ovaj natječaj s obzirom na kompliciranu administraciju zapravo pravo je pitanje, moramo priznati da u Hrvatskoj još nema dovoljno konzultanata, a i onda kad ih imamo uglavnom politika na neki način odmiče konzultante od ovako ozbiljnih projekata ili ih veće uz korupciju nešto drugo, a kad unajmimo strane konzultante jako ih dobro platimo i kažemo zapravo kako su oni dobro napravili posao. Znači apel bi bio da svakako u političkom smislu lobiramo što više se kvalitetnom hrvatskom znanju za dobivanje ovog europskog portfelja novca. Kao što je rekao državni tajnik, ovaj program neće završiti ove godine, on će se nastaviti i 2007. do 2013. godine i u ukupnom portfelju tad će iznositi 3,6 milijardi eura, bi trebalo fokusirati se u ovom smislu da se što više hrvatske ja bih rekao znanstvene energije usmjeri u ovom smislu za dobivanje što veće količine novca iz ovih programa. Kad se pitamo zapravo koje su to energije one se od davnine već koriste, prije svega misli se na obnovljive energije. Dakle korištenje vode, korištenje vjetra, korištenje sunca. U zadnje vrijeme je tu popularna bio masa koja se odnosi na gorivo koje se dobiva od biljaka, drva, slame, ostataka iz poljoprivrede čak i životinja, a u zadnje vrijeme se govori čak i o korištenju vodika. A BMW je nedavno uspio znači komercijalizirati prva vozila na korištenje vodika koji izgara čak na otvorenom zraku do 2000 stupnjeva celzijusovih, znači u prirodi se zaista skriva jako velika energija. Samo potrebno je što više znanja da bi se ona iskoristila odnosno komercijalizirala. Jedan od naših stručnjaka sa Instituta Ruđer Bošković je rekao: «Kad bismo samo tri posto teritorija Hrvatske prekrili sunčanim pretvornicama ili kolektorima u toplinsku električnu energiju dobili bismo 8 puta više energije nego što je Hrvatska treba». na institutima već postoji ideja. Ova rečenica dovoljno govori o tome kojim putem bi Hrvatska trebala ići pri planiranju svoje energetske budućnosti. Kakva je situacija recimo u svijetu? Svake godine se recimo koristi 10 gigavata ili 10 tisuća megavata putem vjetroenergetskih postrojenja. To otprilike znači da se dvije i, dva i po milijuna američkih kućanstva već danas napaja sa ovom reverzibilnom energijom. Godišnji, Kalifornija je recimo u ovom projektu krenula 1985. godine. Znači vidimo da otprilike kaskamo 20 godina. Da li je to malo ili puno vrijeme će pokazati.

kalifornijski znači gradonačelnik Schwarzeneger danas nadmeće sa Bushom da li prihvatiti program iz Kyota ili ne? U svakom slučaju znači ni u Americi nisu stvari onako kako se možda prezentiraju. unije tiče danas je instalirano 6 gigavata energije a do 2010. planirano je 40 gigavata energije. Europa je već postigla znači taj planirani opseg, znači iznad je svojeg plana. Njemačka prednjači sa 18 gigavata. Španjolska sa 10. Znači Danska, Italija, Engleska, Nizozemska. Postavlja se pitanje gdje je danas Hrvatska i tom smislu i koliko Hrvatska ima snage zapravo nadmetati se odnosno koliko ovaj memorandum onda ima smisla? «Končar» je zapravo već oštro krenuo sa projektiranjem vjetroelektrana u Hrvatskoj. Obnovljivi izvori u svijetu i u Hrvatskoj moraju imati znatno veću ulogu nego što oni imaju danas. Budući da je Končar ipak favorit u proizvodnji već trafostanica, informatičke opreme i tako dalje vjerujem da će on već kroz ove prototipe natjecati se u ovim programima. Vjerujem da će i dobiti jedan dio ovih sredstava i da će mu to biti poticaj, ja bih rekao i za, i za izvoz, za izvozne programe vjetroenergana koje su danas popularne znači u Europi i svijetu. Zbog ovakvih interesa u županiji Splitsko-Dalmacijskoj, u urbanističkim planovima stvoreni su preduvjeti za 24 lokacije već, znači u toj županiji. Od 40-tak zahtjeva u prostorni plan unesenih lokacija znači dozvoljene su 24. Isključena je mogućnost gradnje vjetropaktova u obalnom pojasu od 1000 metara, a udaljenost vjetra od turbina, znači trebala bi biti udaljena najmanje 500 metara od turističko-ugostiteljskih zona. Sve u svemu Hrvatska znači ima neiskorišteni jako veliki potencijal obnovljivih energija, znači i vjetra i sunca i vode. Ovisi koliko će njeni instituti imati snage ići putem znači razvoja korištenja korištenja vodika kao energetskog obnovljivog goriva, ali u svakom slučaju Hrvatska bi kroz ovaj memorandum trebala znači ići znatno dalje, a ekološki gledano trebali bi zamisliti svijet bez nuklearki, termoelektrana, ostalih zagađivača da bi poželjeli svojoj djeci imati životni okoliš zdravim i ugodnijim. I Klub HDZ-a će samim time i ovaj memorandum podržati. Hvala lijepa. Hvala. Za Klub zastupnika HSP-a poštovani zastupnik Tonči Tadić, izvolite. Klub HSP-a će podržati ovaj Prijedlog zakona ali uz nekoliko nužnih opaski koje treba imati u vidu. Kao prvo Hrvatski sabor je u prošlom sazivu 2002. donio energetsku strategiju. A energetska strategija pisana je u vremenu kada je barel nafte bio ispod 30 dolara, danas je barel nafte negdje između 70 i 80 dolara odnosno između 65 i 70 dolara ovisno o tjednu. Potrebna je dakle nova energetska strategija Hrvatske koja bi vodila računa o tim novim okolnostima i koja bi slijedom toga mogla odgovoriti na nove energetske izazove Hrvatske. Ja očekujem i naš Klub očekuje da ova inicijativa odnosno program «Inteligentna energija u Europi» može biti iskorištena i za financiranje izrade nove energetske strategije. Druga stvar o kojoj treba voditi računa jest to da je Hrvatska potpisnica Međunarodne energetske povelje. Ne znamo kako stoje stvari sa našim zemljama u susjedstvu kada je riječ o poštivanju Međunarodne energetske povelje, ali ono što sigurno znamo jest to da je Slovenija zacijelo potpisnik Međunarodne energetske povelje ali sigurno i korisnica programa «Inteligentna energija u Europi». Da je ta ista Slovenija mrtvo hladno 1998. Hrvatskoj otela Krško i da je još uvijek sa Slovenijom otvoreno pitanje arbitraže za onih 56 milijuna dolara struje struje koliko nam duguju za neisporuku struju u razdoblju od kada je Hrvatska ratificirala onaj nesretni sporazum o Krškom do trenutka dok je to učinila Slovenija. Dakle radi se da budem precizan o suvlasništvu nad nuklearkom i o činjenici da Krško kakvo je sada financira tj. opskrbljuje Hrvatsku sa 11% energetskih potreba. Drugo pitanje o kojem trebamo voditi računa isto u sklopu poštivanja Međunarodne energetske povelje kojoj je nadam se usmjeren i ovaj program «Inteligentna energija u Europi» jesu energetski projekti u nama susjednoj Bosni i Hercegovini to s dva aspekta. S jedne strane radi se o tome što nije izvjesno kada će Hrvatska dobiti pristup energiji ne samo u Bosni i Hercegovini dakle u elektranama koje smo suinvestirali na teritoriju BiH dakle u termoelektranama nego i u elektranama na teritoriju Srbije. Te elektrane u Srbiji i u BiH pokrivaju otprilike 18% naših energetskih potreba. Dakle, očekujem da se kroz ovaj program inteligentna energija u Europi, dakle kroz program Europske unije pritisnu i te Vlade i njihovi elektro-energetski subjekti kako bi se Hrvatska ipak mogla dokopati odnosno osigurati opskrbu iz tih izvora energije koje smo sufinancirali. Ali ako je išta u ovom programu značajno to je doista napor da se povede više računa o obnovljivim izvorima energije odnosno o međuodnosu energije i okoliša. Kad govorim o tome onda u prvom redu mislim na pitanje projekta "Gornji horizonti" u Bosni i Hercegovini. Dakle, u Bosni i Hercegovini kao što je poznato Republika Srpska potpuno na svoju ruku mimo Vlade Bosne i Hercegovine radi projekt gradnje hidroelektrane "Nevesinje" i hidroelektrane "Dabar", kao i do kao i do sada želi preusmjeravati vodu sliva Neretve u …/Govornik se ne razumije./… jezero. To bi automatski naravno izazvalo još veću salenizaciju delte Neretve. Ono što je kod nas u ovom slučaju posebno interesantno jest to da su i Hrvatska i Bosna Hercegovina potpisnici Ugovora o uređenju vodno-gospodarskih odnosa gdje se takve stvari moraju među državama rješavati a da su investitori u hidroelektranu "Nevesinje" i hidroelektranu "Dabar" prema našim informacijama …/Govornik se ne razumije./… sa područja Europske unije. Dakle, iste one Europske unije koja inzistira na provedbi programa "Inteligentna energija u Europi" koji se opet poziva na veću zaštitu okoliša i na veću brigu o okolišu kod energetskih projekata. Pa me dakle interesira, gospodo iz hrvatske Vlade, na koji način će Hrvatska sudjelujući u ovom programu Europske unije osigurati i ta svoja prava da zaštiti svoj sliv Neretve od neodgovornih projekata u Republici Srpskoj, odnosno na koji način će sudjelovanje u ovom programu doprinijeti da se ispoštuje energetska povelja i u tim ključnim dijelovima kao što je dobivanje energije iz elektrana u koje smo suinvestirali, bilo u Sloveniji, bilo u Srbiji, bilo u Bosni i Hercegovini? Hvala.

Hvala vam potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Hrvatske u višegodišnjem programu zajednice u području energetike "Inteligentna energija u Europi 2003./2006.". Nakon što je Europsko vijeće na sastanku na vrhu održano 2003. godine u Solunu usvojilo zaključak o otvaranju programa Europske zajednice državama procesa stabilizacije i pridruživanja Europsko vijeće odlučilo je da Republika Hrvatska kao država kandidatkinja i da je potrebno pokrenuti proces pristupanja. Okvirnim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima zajednice pruža se mogućnost sudjelovanja u proširenom broju programa otvorenih državama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji. Tako je jedan od programa zajednice i program "Inteligentna energija u Europi" koncipiran kao podrška za aktivnosti i mjere u području energetike, preciznije u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Programska osnova, kriteriji, područja i stope sufinanciranja predmetnog programa utvrđeni su detaljno odlukom Europskog parlamenta i vijeća. Svrha programa je potpora politikama Europske unije u području energije temeljem zelene knjige o sigurnosti i opskrbi energijom, bijele knjige o prijevozu i ostalim pripadajućim odredbama pravne stečevine Europske unije uključujući i direktivu o promociji korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije, energetskim značajkama u zgradama i korištenju bio goriva za potrebe prijevoza. Ako je cilj zakona potvrđivanje memoranduma o razumijevanju čijom provedbom se u Republici Hrvatskoj očekuje uklanjanje zapreka i poticanje razvoja projekata obnovljivih izvora energije onda svakako taj zakon treba podržati. Podržavanje i usvajanje potreba zakonodavnih okvira i propisa koji se odnose na područje obnovljivih izvora energije i učinkovitijeg korištenja energije te ostvarenja energetskih, ekoloških, gospodarskih i društvenih koristi za Republiku Hrvatsku. Memorandum o razvijanju predstavlja pravnu osnovu koja omogućava Republici Hrvatskoj sudjelovanje u aktivnostima u okviru višegodišnjeg programa Europske zajednice na području energetike te korištenje financijskih sredstava pomoći iz tog programa i naravno da ovo treba iskoristiti. Mi u Istarskoj županiji svojom Istarskom razvojnom agencijom i otvaranjem ureda Istarske županije u Bruxellesu s ovime ćemo vjerojatno dobiti još jedan poticaj, k tome i pokazati i drugim regijama kako i na koji način da se možda jednostavno približe i u dogovoru s ministarstvom takve programe i ostvare. Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju je neophodan preduvjet za otvaranje mogućnosti sudjelovanja i podnositelja projektnih prijedloga iz Republike Hrvatske u predmetnom programu putem natječaja za prijavu projekata koje raspisuje Europska komisija. Prihvaćanjem i realizacijom kvalitetnih projektnih prijedloga očekuje se i uklanjanje zapreka i poticanje razvoja programa i projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, te doprinos ukupnom procesu pridruživanja Republike Hrvatske Naravno da slažem se s onima koji će reći i rekli su da treba ovaj memorandum iskoristiti i da se u Hrvatskoj izradi nova energetska strategija. Dakle, još jednom, Klub IDS-a podržati će ovaj prijedlog i vjerujem da će se s ovim Republika Hrvatska još brže razvijati i približiti Europskoj uniji. Hvala. Poštovani zastupnik Željko Pavlic. Izvolite! na temelju ovog zakona očekuje se uklanjanje zapreka i poticanje razvoja projekata obnovljivih izvora energije, podržavanje i usvajanje …/Govornik tako da ovaj zakon pomoći će nam da i mi ovdje u Hrvatskoj imamo veći udio obnovljivih izvora energije tj. potrošene energije koja je nastala na taj način, nego što smo to imali do danas a na žalost možemo konstatirati da je Hrvatska na samom europskom dnu što se tiče proizvodnje, potrošnje energije obnovljive na različite načine. Pa, kao što je poznato iz literature postoje različiti načini iskorištavanja obnovljivih izvora energije od geotermalne energije, energije plime i oseke, energije valova, biomase, solarne energije, hidroenergije, energije vjetra. U Hrvatskoj je najveći udio proizvodnje električne energije iz hidroenergije tj. pomoću različitih hidroelektrana, no za razliku od ostalih nabrojenih izvora upravo moje mišljenje da bi kroz hidroenergije morali napraviti jednu stanku tj. da mi morali zaustaviti sve projekte koji idu na to da se grade nove hidroelektrane, upravo zbog toga da bi zaštitili okoliš. Kao primjer nam može poslužiti naša međimurska, pa eto podravska regija gdje su još u projektu i kao mogućnost se javlja gradnja hidroelektrana na rijeci Muri i u Hrvatskoj i u Sloveniji a isto tako hidroelektrane na rijeci rijeci Dravi kod Virja. Mislim da to ne bi smjeli napraviti nego upravo suprotno da bi morali razvijati ostale, mogli bismo reći za sada za Hrvatsku, alternativne izvore energije. Do sad se nešto u Hrvatskoj napravilo na razvijanju energije vjetra, na razvijanju solarne energije, a čuli smo ovdje danas podatak koji je itekako zanimljiv i dobro ga je ponoviti još jedan put, dakle prema izjavi profesora Guruja, kada bismo samo 3% teritorija Hrvatske prekrili sunčevim pretvornicama u toplinsku sunčevu energiju dobili bismo oko 8 puta više od današnje ukupne energetske potrošnje u Hrvatskoj. Mislim da na to moramo itekako obratiti pažnju. Također slaba je primjena geotermalne energije, makar Hrvatska ima velike, velike izvore upravo takve podzemne energije, ne koriste se nikako energije plime i oseke, ne koristi se energija valova, jedini primjer za koji znamo u Hrvatskoj da se koristi energija valova to su ove morske orgulje u Zadru. I ono na što bih posebno upozorio je da Hrvatska zaostaje unatoč svim obećanjima, naporima, potpisanim sporazumima i donešenim zakonima, zaostaje, tj. nije gotovo ništa napravljeno u razvijanju proizvodnje energije od bio mase tj. u proizvodnji bio goriva. A za razliku od toga proizvodnja bio dizela, bio goriva široko je znamo rasprostranjena u većini europskih zemalja, SAD-u, Brazilu te odavno prepoznata kao učinkovito rješenje međusobno isprepletenih pitanja i problema i u energetici i u zaštiti okoliša i u poljoprivredi i u socijalnoj politici. Prva komercijalna proizvodnja bio dizel u Europi započela je još '91. godine u Njemačkoj a svjetska proizvodnja bio dizela u 2005. godini dostigla je 35 milijardi litara, tako da je bio dizel najraširenije alternativno gorivo u Europi a i u svijetu. Na žalost tako nije u Hrvatskoj. Sukladno europskoj direktivi Hrvatska se obvezala ispuniti svoj udio u korištenju bio dizela i to tako da to 31. prosinca 2010. godine, Hrvatska se obvezala da će staviti oko 150 tisuća tona takvog goriva na korištenje. Sada, danas još nije niti jedna jedina litra bio dizela na benzinskim crpkama. Tu treba biti jasno da treba staviti u promet tu količinu bio dizela, i da obaveze prema Europskoj uniji nisu ispunjene samo proizvodnjom bio dizela. Europu to ne zanima hoće li Hrvatska uvoziti ili proizvoditi bio dizel. To bi prvenstveno moralo zanimati nas ovdje u Hrvatskoj da iskoristimo svoje potencijale koje imamo, itekako velikih. Ali tog bio dizela mora biti u dogovorenoj količini u prometu u svakoj litri goriva. Jasno je da se ne može od danas do sutra proizvesti određena količina bio dizela jer je osnovna sirovina za proizvodnju kako za Europu tako i za Hrvatsku, uljana repica. Potrebno je na vrijeme organizirati poljoprivrednike, u čemu im se mora zajamčiti siguran otkup, sigurna cijena a ne kao što je sada da oni ne znaju kome će prodavati uljanu repicu ili čak se dešava da se uljana repica izvozi i onda se vani od te uljane repice radi bio dizel. Dakle, očit je propust neuključivanje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva koje je trebalo pratiti donošenje uredbe sa svojim dijelom koje se odnosi na sustav poticaja za poljoprivrednike i koji se žele baviti uzgojem uljane repice za proizvodnju bio dizela. Tu valja napomenuti, kako u Europi tako i Hrvatskoj daje da se poljoprivredne površine u proizvodnji hrane ne mijenjaju a Hrvatska je tu u prednosti, jer ima velike površine koje se ne obrađuju. Tu je upozorenje još ako ne želi Hrvatska uvoziti ili čak plaćati penale, Hrvatska mora ispuniti svoju udio u bio dizelu od 5,75% a pri tom treba stvoriti pravni institucionalni okvir i pozitivno okruženje tržišnog gospodarstva koje predstavlja temelj za uspješnu proizvodnju i korištenje bio dizela. Ovaj memorandum ide u tom smjeru i zbog toga ga i pozdravljam i dajemo podršku. Još jedan put upozoravam da je potencijal za proizvodnju bio dizela u Republici Hrvatskoj iznimno velik. Ključna sirovina kao što znamo za proizvodnju bio dizela je ulje uljane repice. Na žalost veliki dio površine zemlje u Republici Hrvatskoj se ne obrađuje, zapušten je ili napušten. Prema podacima Agronomskog fakulteta u Zagrebu riječ je o površinama većim od 300 tisuća hektara. Još jedan put ponavljam da razlog tome između ostalog su i poticaji koji nisu zadovoljavajući, što pokazuju hektari pod uljanom repicom koji su iz godine u godinu sve manji. Adekvatnim poticajima ostvarili bi se višestruki pozitivni učinci, pokrenula bi se poljoprivredna proizvodnja na površinama koje su zapuštene, povećala bi se zaposlenost, oživjelo bi se selo. No, za uspješno uvođenje bio dizelskog goriva bilo bi potrebno da se po uzoru na zemlje u Europskoj uniji uzgoj uljane repice za proizvodnju biodizela ne tretira na jednaki način kao uzgoj repice za prehranu. Sukladno tome potrebno je odrediti dvije vrste poticaja, poticaje za uzgoj uljane repice u energetske svrhe i poticaj za uzgoj uljane repice za proizvodnju hrane. Dakle, ja se nadam da će se uskoro napraviti i ti potrebni koraci i da ćemo uskoro, tj. što prije imati i na vrijeme i dakle biodizel gorivo na našim benzinskim pumpama. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Ja se u potpunosti slažem s ovim što je rekao uvaženi kolega Pavlic i mislim da je točno pogodio temu kad je govorio o biodizelu i o poticaju našim poljoprivrednicima za uzgoj uljane repice. Vjerujem da je kad je rekao za ovih 300 tisuća hektara koji bi se eventualno mogli uključiti u taj posao, da bi se onda energetska slika u Hrvatskoj sigurno poboljšala s obzirom da znamo da se danas samo električne energije za potrebe Hrvatske i hrvatskih građana uvozi otprilike 50% električne energije, pa eto s time dajem moj doprinos i vjerujem da je upravo na tom tragu gospodin Pavlic sa biodizelom dao pravi smjer kako određene stvari riješiti.

dakle jedno od prvih mjesta i u Austiji koji imaju jednu malu rafineriju gdje proizvode biodizel gorivo za svoje mjesto. Dakle, ta rafinerija otkupljuje ne samo uljanu repicu, otkupljuje i ostatke recimo starog ulja, jestivog ulja itd., a ono što je zanimljivo da oni imaju i toplanu koja radi na biomasu, dakle piljevina, ostaci od drveta i sl. i s tom biomasom oni griju cijelo selo, a upravlja se čista elektronski. Dakle, ima puno načina za koje još mi u Hrvatskoj za sad nismo napravili potrebne korake, a trebali bi sigurno napraviti. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda. **Šeks, Vladimir

Hvala.